Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku: - Prijedlog zakona o javnoj nabavi, prvo čitanje, P.Z. E. br. 694. Predlagatelj je zakon, je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun. I Odbor za europske integracije. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnose na prvo čitanje zakona. Državni tajnik Ministarstva financija Ante Žigman će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici Vlada predlaže u prvom čitanju Zakon o javnoj nabavi. Zašto novi zakon? Ukupna vrijednost svih evidentiranih javnih nabava u 2006. godini iznosila je gotovo 30 milijardi kuna odnosno gotovo 12% bruto domaćeg proizvoda. o vrlo vrijednoj i vrlo važnoj tematici koju Vlada želi unaprijediti i dodatno urediti ovim novim zakonom. U pogledu vrijednosti prevladavali su ugovori vrijednosti iznad 200 tisuća kuna, a u pogledu predmeta nabave preko polovice nabava odnosilo se na nabavu radova. Ukupno je sklopljeno preko 43 tisuće ugovora o javnoj nabavi, a u navedenoj strukturi na otvoreni postupak dakle na ono što je javno objavljeno odnosi se 63,27%. Na ograničeni postupak 10,83%, a na pregovarački postupak 25,89% ukupne javne nabave. Osnovne zadaća donošenja ovog, novog zakona su prije svega reforma sustava javne nabave u skladu sa europskim zakonodavstvom. Dakle usklađivanje sa europskim pravilima. Uvođenje novih odredba europskog prava u području javne nabave. Potpuno otvaranje tržišta javne nabave i slobodna konkurencija. Potpuno usaglašavanje zakonske regulative u području javne nabave sukladno preuzetoj obvezi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ispunjavanje zahtjeva sukladno pregovorima sa Europskom komisijom i otvaranjem poglavlja 5. javna nabava. Prijedlog zakona o javnoj nabavi temelji se na prijedlozima Europske komisije u procesu analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti hrvatskog zakonodavstva u području javne nabave tzv. screening s pravnom stečevinom Europske unije, iskustvima u dosadašnjoj praksi te preporukama u postupcima javne nabave. U sadašnjem zakonu zapravo je uočeno niz nedostataka kao što su neusklađenost nacionalnog zakonodavstva sa EU zakonodavstvom. Kao što sam već rekao brojni nedostaci zakonskog okvira zbog kojih se smatra da je sam postupak javne nabave dugotrajan i složen, pretjerano formaliziran i konzervativan. Nepotpunost postojećeg zakonskog okvira u brojnim područjima vezanim uz sustav javne nabave. Naime postojeći zakonski okvir je nedostatan i ne obuhvaća sve slučajeve koji se pojavljuju u praksi. Nezadovoljavajuće organizacijsko ustrojstvo kao jedan od ograničavajućih faktora i u razvoju učinkovitog sustava javne nabave. Tu se prije svega misli na edukaciju, dodatno obrazovanje ljudi koji se bave javnom nabavom i Nedovoljan broj stručnog osoblja u nadležnim tijelima što onemogućava kvalitetan i učinkovit sustav javne nabave. Nedostatna razina profesionalne osposobljenosti svih djelatnika koji sudjeluju u postupcima javne nabave. Niska razina informatiziranosti postupka javne nabave. Dakle nema sustava koji omogućava tzv. elektroničku javnu nabavu. I neadekvatnost statističkog i numeričkog praćenja javnih nabava kao posljedica nerazvijenosti informacijskog sustava. Dakle u tom smislu praćenje javne nabave nije na određeni način analitički i statistički praćeno. Koji su novi elementi Prijedloga zakona i njihovi ciljevi koji se nalaze pred vama? Prije svega osnovni cilj je uspostava potpunog djelotvornog, učinkovitog, transparentnog i koherentnog sustava javne nabave kroz unapređenje upravljanja javnim financijama, uspostavu optimalnog odnosa između uloženih javnih sredstava i dobivene vrijednosti, poticanje slobodnog tržišnog natjecanja, smanjenje administrativnog opterećenja, sprječavanje korupcije i kriminala, očuvanje okoliša, promicanje izvrsnosti i učinkovite pravne zaštite. Prijedlog zakona koncipiran je kao jedinstveni propis koji sadrži odredbe o uvjetima i načinima provedbe postupka javne nabave svih vrijednosti uključujući i odredbe koje se odnose na pravnu zaštitu. Prijedlog sadrži 190 članaka, što je po opsegu dva i pol puta veći od sada važećeg zakona. sadrži 8 dijelova, Opće odredbe, Postupak javne nabave za javne naručitelje, Posebne odredbe za naručitelje u djelatnosti vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga, Nabave male vrijednosti, Pravna zaštita, Ured za javnu nabavu, Prekršajne odredbe i Prijelazne i završne odredbe. Što nam donosi ovaj novi zakon? Novi zakon donosi nove institute javne nabave kao što su natjecateljski dijalog, dinamički sustav nabave, okvirni sporazumi i tijek javne nabave. Ono što je važno, novi elektronički sustav javnih objava u elektroničkom oglasniku javne nabave, javno objavljivanje u elektroničkom oglasniku javne nabave svih postupaka nabave veće od 50 tisuća kuna, mogućnost elektroničkog odvijanja postupka javne nabave, pojednostavljenja administrativnih uvjeta, dokazivanja sposobnosti gospodarskih subjekata, javno otvaranje ponuda sa mogućnošću nazočnosti svake osobe, bez obzira je li sudionik postupka javne nabave, naručitelji ne moraju provoditi niti jedan postupak javne nabave propisan prijedlogom za vrijednosti manje od 50 tisuća kuna, učinkoviti postupak pravne zaštite kroz mogućnost kontrole postupaka javne nabave i ulaganja žalbi u svim fazama postupka. Što se želi, koji se učinci očekuju? Poticanje i djelovanje na tržišno natjecanje, dakle na način da će se uspostaviti transparentan postupak, smanjenje administrativnog opterećenja ponuditelja putem standardizacije ponudbene dokumentacije, sprječavanje odnosa smanjenjem korupcije i kriminala, očekivani su pozitivan učinak promjene u sustavu javne nabave. Dakle u Hrvatskoj prema nekim istraživanjima smatra se dakle da postoji tzv. ugovaračka korupcija koja se u ovom smislu pokušava s ovim zakonom otkloniti. Očuvanje i zaštita okoliša kao mjere promoviranja skrbi okoliša kao jednom od kriterija za odabir najpovoljnije ponude, ušteda vremena i novca korištenjem sustava elektroničke nabave, obrazovanje i usavršavanje da bi se moglo unaprijediti provedba postupka javne nabave nužno je obrazovanje i stalno usavršavanje zaposlenih. I na kraju, dakle u skladu sa svim što je navedeno potrebno je naglasiti da Prijedlog Zakona o javnoj nabavi ima prvenstveno karakteristike dinamičnosti, fleksibilnosti u svim svojim ciljevima kako bi bilo omogućeno uzimanje u obzir Hvala vam lijepo. Hvala. Odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun, europske integracije? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Pred nama je Prijedlog Zakona o javnoj nabavi. To je još jedan u cijeloj seriji zakona sa oznakom P.Z.E. dakle jedan od zakona kojim se naše zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Nedvojbeno je javna nabava jedan vrlo važan segment funkcioniranja pravne države. I to iz čistog razloga jer država više danas, moderna država, nema samo elemente one birokratske vezano za upravne i administrativne stvari nego država je vrlo često danas i investitor i ulagač i i poduzetnik. Tako da s te strane veliki dio novca iz državnog proračuna usmjerava se u razne aktivnosti. Naravno da je interes da taj novac bude upotrijebljen na jedan transparentan način ali istovremeno i jedan efikasan način kako cijeli taj postupak, kako cijeli taj postupak ne bi bio opterećujući i ne bi de facto preveliko administriranje dovelo do određenog smanjenja vrijednosti novca i do određenih otežavajućih elemenata u tom postupku. Kao što je već i državni tajnik rekao dosadašnji sustav je bio pomalo krut, dosadašnji sustav je dosta predviđao stroga administrativna pravila i stoga na temeljima iskustva Europske unije na temelju direktiva koje u zakonodavstvu Europske unije vrijede i ovaj zakon polazi upravo od tih opće prihvaćenih načela. Jer naravno sutra kada postanemo punopravna članica Europske unije vrlo je bitno da imamo jedan kompatibilni sustav, posebno u ovom području javne nabave. Dio odredbi koji se nalazi u ovom zakonu on se temelji na samoj sudskoj praksi suda Europske zajednice i na koncu u sebi sadržava ona rješenja koja su već uobičajena u Europskoj zajednici. Prvi razlog za uvođenje pravila kojima se usklađuju postupci u javnim nabavama je što postoje različiti načini na koje nacionalne vlasti mogu utjecati na ponašanje subjekata, uključujući udio u njihovom kapitalu i sudjelovanju u upravnim ili nadzornim tijelima tih subjekata. A drugi razlog zbog kojeg je potrebno uskladiti postupke nabave koji primjenjuju subjekti koji djeluju u tim sektorima je ograničenost tržišta na kojima djeluju zbog postojanja posebnih ili isključivih prava koja dodjeljuju nadležna tijela u vezi s opskrbom, pružanjem i radom mreža za pružanje predmetnih predmetnih usluga. Koji je sadržaj Zakona o javnoj nabavi? Zakon o javnoj nabavi sadržava sve one bitne odredbe potrebne za reguliranje jednog takvog područja. Sadržava znači odredbe o postupku javne nabave za javne naručitelje, posebno odredbe za naručitelje u djelatnosti vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga, odredbe vezano za nabavu malih vrijednosti, odredbe kojima se određuje i propisuje pravna zaštita, odredbe koje se odnose na ustrojstvo ovlasti i status Ureda za javnu nabavu, prekršajne odredbe, prijelazne i završne odredbe, opće odredbe i posebno ono što je značajno vrlo jedan precizan pojmovnik gdje se određuju pojmovi koji se u ovom zakonu navode. Pragovi za koje je propisana i obvezna primjena direktiva i objava nabava na razini Europske unije, a koje su ovisne o vrsti obveznika u pravilu su iznosi nabave veći od 137 tisuća eura za robe i usluge te 5 milijuna i 278 tisuća eura za radove. Prijedlog zakona predviđa nacionalno uređenje postupaka nabave na isti način za sve vrijednosti nabave iznad 200 tisuća kuna za robe i usluge i iznad 300 tisuća kuna za radove te jednostavnije javne objave i znatno kraće rokove za nabave u vrijednosti većoj od 50 tisuća kuna do navedenih vrijednosti. Temeljne promjene u odnosu na važeći zakon su kao što je već rečeno znatno veća transparentnost i javnost postupka nabave, a to su prije svega potpuni opis svakog postupka nabave osim uobičajenih ovaj zakon propisuje i nove postupke javne nabave to je natjecateljski dijalog. Također posebni načini nabava, dinamički sustav nabave, okvirni sporazum, okvirni ugovor također reguliran je i novi elektronički sustav javnih objava u elektroničkom oglasniku javne nabave zatim javno objavljivanje u elektroničkom oglasniku javne nabave svih postupaka nabave veće vrijednosti od 50 tisuća kuna. Jedinstveni rječnik javnih nabava, elektronička dostava ponuda, elektronička dražba, javno otvaranje s mogućnošću nazočnosti svake osobe bez obzira je li ponuditelj u postupku nabave. Mogućnost uvida u ponude osim u dijelove zaštićene posebnim pravom, kraći i brži postupak pravne zaštite, kontrola postupaka samo u okviru zahtjeva, mogućnost kontrole postupka nabave i ulaganje zahtjeva u svim fazama postupka nabave, zatim kvalitetno nove ovlasti i organizacija ureda za javnu nabavu u smislu preventivnog i instruktivnog djelovanja i kroz redovnu izobrazbu i certificiranje zaposlenika ili sudionika u postupku javne nabave. Okvirni sporazum i dinamički sustav nabave su posebni načini nabave koji se koriste samo u posebnim slučajevima, a prema direktivama je dopušteno i uobičajeno da prije započinjanja postupka nabave naručitelji mogu koristeći tehnički dijalog tražiti ili prihvatiti savjet kojeg se može iskoristiti u pripremi predviđenih specifikacija uz uvjet da takav savjet ne smije imati učinak sprječavanja tržišnog natjecanja. Ovdje je bitno napomenuti da su neke odredbe prijedloga ovoga zakona strože nego što je to propisano u direktivama pa tako primjerice prijedlogom ovog zakona se propisuje da subjekti koji su sudjelovali u pripremi dokumentacije ne mogu više sudjelovati kao ponuditelji. Prijedlog zakona se odnosi na obvezu objave i onih postupaka nabave koji su izuzeti od primjene zakona i na koje se primjenjuju direktive. Ovim prijedlogom zakona se propisuje obvezno i objava pregovaračkog postupka bez prethodne javne objave. Prijedlog zakona propisuje gotovo ista pravila za sve vrijednosti nabave, širi opseg obveznih dokaza o sposobnosti. Obzirom na širenje elektroničkih sustava kupnje, ovdje se uvode odgovarajuća pravila kako bi se naručiteljima omogućilo da u potpunosti iskoriste mogućnosti koje pružaju ovi sustavi. Imajući ovo u vidu nužno je definirati potpuno elektronički dinamički sustav nabave za najčešće korištene kupnje i utvrditi točno određena pravila za osnivanje i upravljanje takvim sustavom. Također u ovom zakonu je značajno da su omogućene određene centralizirane tehnike nabave, nekoliko naručitelja može biti zainteresirano za sklapanje ugovora o javnim nabavama, okvirnih sporazuma za druge naručitelje. Također područje usluga najbolje se prikazuje za potrebe primjene proceduralnih pravila sukladno direktivama i za potrebe nadziranja tako da se podjeli dalje u kategorije koje odgovaraju konkretnim rubrikama zajedničke kvalifikacije. Ugovori ono što je specifično, ugovori o javnoj nabavi koje sklapaju naručitelji iz djelatnosti vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga i koji su obuhvaćeni tim djelatnostima, pokriveni su samom direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka. Obzirom na situaciju učinkovitog tržišnog natjecanja u telekomunikacijskom sektoru nakon provedbe pravila zajednice koja su imala za cilj liberalizaciju tog sektora, ugovori o javnoj nabavi u tom području su izuzeti iz područja primjene direktiva a time i ovog prijedloga zakona u onoj mjeri u kojoj su primarno predviđeni kako bi omogućili naručiteljima da obavljaju određene djelatnosti u telekomunikacijskom sektoru. Zaposlenje i zanimanje ključni su elementi u jamčenju jednakih mogućnosti za sve i doprinos integracije u društvo. U tom kontekstu zaštićene radionice i zaštićeni programi zapošljavanja učinkovito doprinose integraciji i reintegraciji invalida u tržište rada. Međutim takvim radionicama možda neće biti moguće dobiti ugovor o normalnim uvjetima tržišnog natjecanja i zato je predviđeno da takve radionice imaju rezervirano pravo da sudjeluju u postupcima dodjele ugovora o javnoj nabavi ili da mogu rezervirati izvođenje ugovora za kontekst zaštićenih programa zapošljavanja što i smatramo jedno dobro rješenje. Također jedna od posebnosti je vezana za prijedlog ovog zakona da naručitelj može ograničiti broj natjecatelja u ograničenim i pregovaračkim postupcima s objavom obavijesti u nabavi i kompetitivnom razgovoru. Takvo smanjenje broja natjecatelja trebalo bi se odvijati na temelju objektivnih kriterija navedenih u obavijesti o nabavi, a ovi objektivni kriteriji ne impliciraju nužno značaj. Za kriterije koji se odnose na osobnu situaciju gospodarskog subjekta može biti dovoljna opća uputa u obavijesti o nabavi. Također ovaj prijedlog zakona omogućava da se sastave službene liste izvođača radova, dobavljača ili pružatelja usluga ili sustav davanja ovjera od strane javnih ili privatnih tijela i predviđa odredbe za učinke takvog upisa ili takvih davanja ovjera u postupcima dodjele ugovora u drugoj državi članici. Što se tiče službenih lista ovlašteni gospodarskih subjekata važno je uzeti u obzir sudsku praksu europskog suda pravde u slučajevima gdje gospodarski subjekt član grupe traži priznavanje prava na ekonomske, financijske ili tehničke sposobnosti drugih društava u grupi kao potporu svojoj prijavi za upis u službenu listu. U ovom slučaju na gospodarskom je subjektu da dokaže kako će mu ti resursi biti stvarno na raspolaganju tijekom trajanja razdoblja valjanosti upisa. tog upisa država članica može odrediti razinu zahtjeva koji se trebaju ispuniti i posebice na primjer ukoliko gospodarski subjekt polaže pravo na financijsko stanje nekog drugog trgovačkog društva u grupi, može tražiti da se to društvo smatra odgovornim ukoliko je potrebno zajedno ili pojedinačno. Ugovori se sklapaju na temelju objektivnih kriterija koji osiguravaju poštivanje načela transparentnosti, zabrane diskriminacije i načela jednakog tretmana i koja jamče da su ponude procijenjene uvjetima učinkovitog tržišnog natjecanja. Kao rezultat prikladno je dopustiti primjenu samo dva kriterija najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda. Što se tiče pravne zaštite, Prijedlog zakona omogućava znatno brži i učinkovitiji postupak pravne zaštite u odnosu na dosadašnja zakonska rješenja te kontrolu postupka nabave u svim fazama postupka nabave od dana donošenja odluke o početku postupka javne nabave do sklapanja ugovora. Pravna zaštita u području javne nabave u odnosu na postojeće odredbe o pravnoj zaštiti sadrži bitne promjene u pogledu nadležnosti, i provođenja postupka kontrole i drugih radnji vezanih za potpunu i cjelovitu pravnu zaštitu u tim postupcima, s tim da je nadležno državno tijelo koje obavlja poslove pravne zaštite u području javne nabave i kontrole javne nabave kao i do sada državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Prijedlog Zakona o javnoj nabavi ono što je vrlo značajno propisuje da se novi pravno-zaštitni mehanizmi u području pravne zaštite u postupku javne nabave stranke mogu tijekom cijelog postupka pred Državnom komisijom nagoditi, sklopiti nagodbu. Što se tiče Ureda za javnu nabavu, nadležnost Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske budući da je stvarna nadležnost i opis poslova koje će tijelo obavljati znatno širi od dosadašnjih nadležnosti. Ured za javnu nabavu može u slučajevima narušene tržišne utakmice podnijeti zahtjev za kontrolu postupaka javne nabave Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Osim navedenog nadležnost Ureda za javnu nabavu je davanje mišljenja u svezi primjene Zakona o javnoj nabavi i drugih podzakonskih propisa, izobrazba i certificiranje osoba koje se bave javnom nabavom, objava biltena javne nabave, vođenje elektroničkog portala javne nabave, razvoj ukupnog sustava u području javne nabave te drugi poslovi utvrđeni drugim propisima. Dakle, prijedlog ovog Zakona sadrži cijeli niz novina, cijeli niz novih instituta koji bi sasvim sigurno trebali dovesti do toga da sustav javne nabave bude bitno dinamičniji, fleksibilniji, ali i efikasniji od postojećeg sustava. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovog Zakona. Hvala. Za klub SDP-a, poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine predstavniče hrvatske Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pa ja mislim da ovakav Zakon, odnosno Zakon o javnoj nabavi zaslužuje poseban interes zastupnika Hrvatskog sabora i cijelog Sabora. Zašto? Pa Zakon o javnoj nabavi uređuje kako se u postupku javne nabave troši, sad smo čuli cirka 12% godišnjeg bruto domaćeg proizvoda. Dakle, riječ je o potrošnji nekoliko desetaka milijardi kuna hrvatskih građana. Prijedlog zakona, i to je naglašeno od strane Vlade, ima 190 članaka i plus nekoliko dodataka. Zato je vrlo važna ocjena da li je Zakon napisan jednostavnim pravnim jezikom da omogući primjenu načela ekonomičnosti i da, mi se zalažemo da se otvori široka javna rasprava i po mogućnosti postigne politički konsenzus u Hrvatskom Parlamentu. Istodobno prijevod nekih direktiva i pravnih pojmova u ovom Prijedlogu zakona potvrđuje neujednačenost i neizgrađenost hrvatskog pravnog sustava u cjelini, a posebno sustava javne nabave za hrvatske potrebe. Ima puno pojmova koji zbunjuju, a trebali bi kristalno jasno određivati odnose u javnoj nabavi, jasno ne samo za sudionike u postupku javne nabave, već i za građane Republike Hrvatske, a to ovaj Prijedlog zakona ne zadovoljava. Cilj i smisao Zakona o javnoj nabavi da se poštujući načelo slobodnog tržišta štite interesi građana, dakle što jeftinije, što kvalitetnije i pred očima javnosti nabaviti robu i usluge, naručiti radove u javnom sektoru po načelima koja vrijede u Europi, a i kod nas. Dakle, načelo jednakog tretmana sudionika u postupku, načelo zabrane diskriminacije ponuditelja u javnoj nabavi i načelo kako se to stalno kaže transparentnosti, a ja bih to preveo načelo postupka pred cijelom hrvatskom javnosti. Koji su razlozi da se donosi novi Prijedlog Zakona o javnoj nabavi? Dva su. Obveza usaglašavanja zakona, a ne zakonodavstva kako piše ovdje, zakonodavstvo se ne može usaglasiti jer to je Sabor i njegova djelatnost sa zakonima Europske unije. Zatim otvaranje tržišta javne nabave slobodnoj konkurenciji u cijeloj Europskoj uniji. To je ustvari denacionalizacija javne nabave. To je potpuna, definitivna denacionalizacija javne nabave, dakle sredstva poreznih obveznika Republike Hrvatske. Republika Hrvatska ne može zaštititi izvan kriterija koji utvrđuje ovaj Zakon. Sad se postavlja pitanje je li Hrvatska podigla konkurentu sposobnost svojih subjekata koji će u javnom postupku natjecati se za dobivanje poslova ili davanje usluga iz ovog područja. Kad bi nacionalna vlast dakle utjecala ili mogla utjecati ili htjela utjecati na zaštitu nacionalnih interesa u skladu sa ovim Zakonom naravno da bih bio odmah da se donese ovaj Zakon bez ikakve rezerve. Međutim, je li to tako? Jesmo li mi osposobili svoje subjekte da budu konkurentni u subjektima Europske unije kod postupka javne nabave? Je li Vlada spremna preuzeti odgovornost za takav takav postupak javne nabave? Prema dosadašnjem iskustvu javna nabava u hrvatskoj praksi više doprinosi percepciji korupcije u hrvatskom društvu, nego što doprinosi zaštiti nacionalnih interesa i javnog novca hrvatskih poreznih obveznika. Zato smo iznijeli nekoliko puta valjane i nikad ne osporene primjere. Jedan od primjera koje sam ja ovdje iznosio je iz "Narodnih novina". Natječaj u 12. mjesecu prošle godine, točno pred Božić. Mijenjaju se uvjeti iz projekta u poslu vrijednog pola milijarde ili 500 milijuna kuna, da bi se u pregovaračkom postupku dali jednom određenom poduzeću, koje u pravili dobiva takve poslove. Zatim mi je prijava stigla od predstavnika Europske unije u Hrvatskoj da je natječaj za uređenje tunela na auto-cesti Zagreb-Rijeka bio objavljen, da je ponuda strane firme bila 10 milijuna manja od ponude naše firme, a onda je natječaj poništen da bi naša firma dobila posao za veću cijenu nego što je ponudila u natječaju, bez promjene projekta i bez razloga za takvu promjenu. Ako danas tome dodamo da je auto-cesta u punom profilu skuplja cca. 40 milijuna eura eura od planirane, onda ne možemo reći nego da je u Hrvatskoj u praksi postupak javne nabave postupak koji doprinosi stvaranju percepcije korupcije, a ne zaštiti nacionalnih interesa u potrošnji u potrošnji javnog novca. Naravno ima i dobrih rješenja koja će sasvim sigurno otvoriti mogućnost ekonomičnijeg postupka u javnoj nabavi. Jedan od tih rješenja je već spomenio predstavnik predlagatelja. To je drugačija, nešto bolje definirana uloga Ureda za javnu nabavu koji ima preventivno i instruktivno djelovanje u otklanjanju nepravilnosti u postupku javne nabave bez zaustavljanja postupka ali može ako ocijeni da je narušeno načelo tržišta, tržišne utakmice slobodnog tržišta podnijeti zahtjev Državnoj komisiji za provođenje postupka kontrole javne nabave. Ako bi Vlada, a to je Vladin ured osigurala da ovaj Ured za javnu nabavu obavi svoju zadaću, sasvim sigurno da bi načelo ekonomičnosti u trošenju javnog novca došlo puno više do izražaja. Također treba poduprijeti mogućnost sporazuma ili nagodbe pred državnom komisijom. Naravno to otvara veliku odnosno daje u zadaću veliku odgovornost državnoj komisiji, da ne promaši promaši načela na kojima počiva ovaj zakon, da ne bude dogovora onih koji će postići nagodbu pred komisijom nego da to bude javno, transparentno i odgovorno. Kod postupka elektroničke nabave moram odmah reći nadam se da tu Hrvatska neće zaostajati pred zemljama Europske unije i Europskom unijom u cjelini. Ono što ja znam o razvoju elektroničkih medija u Republici Hrvatskoj, mislim da smo tu na dobrom putu. Tu je nešto što u zakonu nije predviđeno kao poseban dio, pa se sve norme odnose o obvezi klasičnog natječaja i u elektroničkom postupku što ne može biti nikako isti slučaj. Kad je riječ o samoj nomotehnici, mislim da bi trebalo ukazati na nekoliko primjera. Evo, recimo samo na početku. Valjda je to problem prijevoda. Ugovor o javnoj nabavi je ugovor sa financijskih interesom. To bi pravnici rekli, to je pravni posao, A odmah iza toga se navode sve druge vrste ugovora pa specificira šta je predmet ugovaranja, a ne kakav je to pravni posao. Kad je riječ recimo o članku 16. Prijedlog zakona utvrđuje da se ne može ni pokreniti postupak javne nabave ako nisu osigurana sredstva. A u istom tom članku uvjeti da se donese odluku i da se dodijeli posao ili nabave roba, kaže da ponuditelj mora naznačiti izvor a ne osigurati sredstva. Ili način kako će osigurati ta sredstva. Dakle ima puno potreba da se ovaj zakon uskladi u tom smislu. Na kraju još samo da kažem opet stvar prijevoda. Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim zakonom ne može se pokreniti nakon proteka dvije godine od godine od dana počinjenja prekršaja. To bi značilo da se zastara računa dvije godine za pokretanje postupka. Za pokretanje postupka. To je u redu. Ali zastara nastupa u svakom slučaju. A šta to znači u svakom slučaju? Sad bi ja morao pogađati šta je to u svakom slučaju protekne dvostruko vrijeme od počinjenja prekršaja određenog stavkom 1.? To bi značilo da se ne može ni izvršiti sankcija, ni voditi postupak, apsolutna zastara. Ali onda bi to trebalo i napisati da nema dvojbe o čemu je, u svakom slučaju o čemu se tu radi? Prema tome, nadam se da će praksa potvrditi dobre intencije ovog zakona. A nisam siguran da će zbog toga što je ovaj zakon dobar za Europsku uniju sam po sebi bit dobar za Hrvatsku ako Vlada Republike Hrvatske ne osigura da Ured Vlade Republike Hrvatske u prethodnom postupku preventivno ne djeluje onako kako je i predviđeno. Za prvo čitanje klub SDP-a će glasati za ovaj zakon. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Ivana Sučec-Trakoštanec. **Sučec-Trakoštanec, Ivana (HDZ)** Moram reći da se kolegi Leki vjerojatno omaklo pa je netočno rekao da je u članku 16. stavak 5. u koliziji sa stavkom 1. što nije točno. Jer u stavku 1. je rečeno da se moraju osigurati sredstva. Onda je to izrijekom rečeno upotrebljavajući pasiv i u stavku 5. kad se kaže, da odluka o početku postupka javne nabave mora sadržavati sljedeće podatke o izvoru i načinu osiguranih sredstava. Dakle, u cijelom članku sredstva moraju biti osigurana evo, možete se smijati ali ovo je bitna razlika između onog što je rečeno, da bi se trebala osiguravati ili da su već osigurana znači osigurana moraju biti u svakom slučaju. Hvala. Poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Jure Bitunjac. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Mislim da je pred nama jedan vrlo važan i jedan rekao bih složen, usudim se reći čak i dosta kompliciran zakon te podržavam stajališta Odbora, Odbora za zakonodavstvo i Odbora za financije i državni proračun koji su dali određene primjedbe vezane sa ovim predloženim zakonom. Svakako će uredbe Vlade kojih bi trebalo biti osam razjasniti određene dileme i nesporazume kako bi ovaj zakon ne samo da bude kvalitetan nego da bude u svojoj provedbi operativan i da oni na koje se odnosi bilo kad je riječ o naručiteljima kao i ponuditeljima da bude, da bude jasan, precizan. Znamo da percepcija u hrvatskoj javnosti kad je riječ o javnoj nabavi još devedesetih godina dok smo imali Zakon o nabavi roba i usluga i ustupanju radova te kasnije Zakon o javnoj nabavi iz 2001., izmjene i dopune koje su bile 2005. godine da su na neki način uvijek izazivale veliku pažnju javnosti i ja bih rekao čak i dobar dio da je bio rezerviran na provođenje svih odredbi dosadašnjeg postojećeg zakona. Obveznici u članku 3. kao i do sada ostaju znači država, jedinica lokalne samouprave, javna poduzeća i svi korisnici državnog proračuna odnosno svi oni koji vrše određene investicije a gdje sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave prelazi 50% financiranja takve, takvih zahvata. Načela u članku, u članku 6. načela javne nabave su dobro navedena. U prvom redu transparentnost, zabrana diskriminacije, uzajamno priznavanje i isti tretman svih ponuditelja. Što se tiče samog praga ja nisam imao zbog kratkoće vremena priliku konzultirati kolege u komunalnom sektoru jer sam nekada 6, 7 godina radio u tom dijelu. Međutim tu, tu su postojali razno razni prijedlozi još iz prijašnjih rasprava po pitanju starog zakona ali smatram da ove odredbe kad je riječ o obvezi oglašavanja od 200 kad je riječ o uslugama odnosno za radove 300 tisuća da je dobar i solidan prijedlog za naše uvjete. Ono što bih rekao i koje su po meni bitne novine a koje će s jedne strane, koje s olakšavanje za provođenje javne nabave kad je riječ o naručiteljima, kad je riječ o obveznicima. U prvom redu mislim da su to okvirni sporazumi u članku 114. kako su definirani gdje se omogućuje jedinicama lokalne samouprave i državnim institucijama, poglavito komunalnom sektoru koji je dosta puta imao primjedbi na postojeći prijašnji zakon, znači da se okvirni sporazumi mogu sklopiti do 48 mjeseci i sa odabranim ponuditeljima i da se temeljem tih ne treba svake godine objavljivati natječaj kad je riječ o godišnjoj nabavi roba i usluga, roba. Svakako i relacije, odredbe članka koje se odnose na relacije naručitelj s jedne strane i ponuđači s druge strane garantira jedno veće povjerenje, jednu, između jednih i drugih. Mislim da je to jako bitno u, kad je riječ o samoj filozofiji i samom pristupu zakona. Svakako bih spomenuo i članak 64. gdje vidim šansu za malo i srednje poduzetništvo. Naime kad je riječ o većim zahvatima, većim radovima, složenijim radovima onda su ponuđači odnosno izvoditelji radova ili davatelji usluga, isporučitelji roba mogli biti samo oni pojedinci, samo one tvrtke i ona trgovačka društva koji su po sadašnjim odredbama zakona mogli i trebali izvesti minimalno 51% radova. Međutim ovim zakonom to nije precizirano i mislim da, zapravo nije određeno i mislim da na taj način uz nositelja posla ugovor ne mora biti, ne mora biti ograničenje koje je bilo do sada, a to, tu vidim šansu upravo za manje tvrtke i poduzeća koji će biti kooperanti većim nositeljima posla. U svakom slučaju i kriterij do sada koji je bio prevladavajući a to je cijena. Ovdje imamo i neke novine. U tom smislu pozdravljam i odredbe koje se odnose na ekonomski najpovoljniju ponudu. A svakako kad je riječ o ponuditeljima mislim da kad je riječ o novim tehnologijama i ponudi određenih rješenja, tehničkih rješenja, poglavito ako se radi o nabavi specijalne opreme onda se daje mogućnost naručitelju da odredi kako je to navedeno u članku 79. alternativne ponude. Drugim riječima daje se šansa različitim tehničkim rješenjima jer često puta na kad je riječ o tržištu novim, i novim mogućnostima što tržište nudi, sad je naručiteljima određene novine, određeni proizvodi, određena tehnička, tehnološka načela ne moraju biti poznata ovom odredbom naručitelj dovodi sebe u situaciju, u poziciju da dobije rješenja, da dobije rješenja a što treba navesti u javnoj nabavi. Da dobije rješenja koja su adekvatnija, koja su adekvatnija. U svakom slučaju nadam se da ćemo do konačnog prijedloga zakona znači do drugog čitanja da će se određene dileme, primjedbe otkloniti s jedne strane. A s druge strane da će to biti prilika nama zastupnicima da radom na terenu i konzultacijom sa jedinicama lokalne samouprave, sa javnim poduzećima, komunalnim poduzećima da damo određene prijedloge i primjedbe koji u konačnom prijedlogu zakona mogu dovesti do jedne nove kvalitete. Evo hvala lijepa. Hvala. Poštovani zastupnik Marko Širac. Izvolite. Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolege i kolegice. Sustav javne nabave uređen Prijedlogom ovog zakona između ostalog uređuje uvjete i postupke javne nabave koji prethode sklapanju ugovora o nabavi robe i usluga te ustupanju radova u svrhu djelotvornog korištenja proračunskih sredstava te poticanja slobodnog tržišta. Nabava roba je relativno jednostavna. Ako je uredno definirana specifikacija na temelju koje se može nedvojbeno utvrditi da ponuđena roba zaista odgovara i ponuđenoj cijeni. Odabirom najpovoljnije ponude, zaključenjem ugovora, plaćanjem i preuzimanjem ugovorene robe naručitelju se omogućuje gospodarsko korištenje predmetne nabave. Posebno treba istaknuti da se u području nabave usluge pojavljuju dvije vrste usluga i to usluge za koje je unaprijed poznato rješenje i usluge za koje se unaprijed ne može znati rješenje. Za usluge za koje je unaprijed poznato rješenje može se primjenjivati postupak za nabavu roba. Za usluge za koje nije unaprijed poznato rješenje ne mogu se detaljno opisati i nabaviti u postupku javne nabave kao robe. Usluge za koje unaprijed ne može znati rješenje ubrajaju se usluge kategorije 12 priloga 2A. Prijedlogom zakona nije detaljno uređena nabava javnih usluga kategorije 12 prijedloga 2A jer se ne radi o odabiru ponude po najnižoj cijeni nego ponuditelja od kojeg se očekuje najbolje rješenje. U usluge za koje unaprijed nije poznato rješenje između ostalog ubrajaju se i usluge projektiranja. Ako se one ustupaju u postupku odabira najniže ponude cijene, a ne u postupku odabira ponuditelja od kojeg se očekuje najbolje rješenje često naručite sa javnim ovlastima ne može dobiti najbolje rješenje. Takvo rješenje često uzrokuje poteškoće izvoditeljima tijekom izvođenja radova, a investitorima dodatne troškove koji mogu biti znatno veći od planiranih. Stoga je nužno detaljnije urediti Prijedlogom Zakona po javnoj nabavi javnih usluga kriterije 12 Po mojoj ocjeni također nije jasno uređeno razdoblje nakon zaključenja ugovora do preuzimanja javnih radova, odnosno predmeta nabave od strane javnog naručitelja. Nakon zaključenja ugovora pojavljuje se niz stanja tijekom izvedbe i preuzimanja građevinskih radova koje treba pravovremeno rješavati a koje u momentu odabira najbolje, najpovoljnije ponude nije bilo moguće unaprijed predvidjeti ili za koji izvoditelj ne može samostalno donositi rješenje bez projektanta ili javnog natječaja. Poteškoće mogu nastati uslijed nesposobnosti izvoditelja, neprimjerenog izrađenog projekta, netočnih opisa pojedinih vrsti radova ili količina u troškovniku ali i zbog neizvršavanja obaveza javnog naručitelja. Naručitelj sa javnim ovlastima pojavljuje se kao partner u izvršenju gospodarske stvari i podliježe pravilima gospodarskog prava. Stoga je neophodno propisati pravila po kojima se mora odvijati postupak ne samo ustupanja radova i zaključenja ugovora nego postupak izvedbe i preuzimanja radova po, do potpunog završetka odnosno gospodarskog korištenja nabave, a time i pravila po kojima se ponaša izvoditelj i naručitelj s javnim ovlastima. Kako se postupak nabave po Prijedlogu zakona završava odabirom najpovoljnije ponude i zaključenjem ugovora tijek izvođenja radova u kojima nastaju znatne poteškoće nije uređen što dovodi do negativnih učinaka kako za izvoditelja tako i za naručitelja sa javnim ovlastima. Tek nakon potpune izvedbe radova obavljenog tehničkog pregleda, dobivanja uporabne dozvole provedbom okončanog obračuna može se smatrati da je nabava izvršena i da je naručitelj sa javnim ovlastima omogućeno gospodarsko korištenje predmetne nabave. Stoga bi bio slobodan predložiti u pojedinim člancima Prijedloga zakona dopune koje bi otklonile ove navedene nedostatke. Pa predlažem da se u članku 9. doda novi stavak 7. koji glasi: "Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu o općim ugovornim uvjetima za izvođenje građevinskih radova." Naime, gospodine državni tajniče ovdje je predložena u članku 6. Uredba o metodologiji pripreme ocjene izvedbe investicijskih projekata. U obrazloženju zakona nije nigdje napisano šta ta uredba predstavlja. To meni, po o čemu ja ovdje izlažem. Jer uredba o općim ugovornim uvjetima za izvođenje građevinskih radova svagdje u svijetu je sastavni ugovor o izvođenju radova i po njemu pravovaljano sudski organi mogu donositi odluke. Također predlažem u članku 12. da se tekst alineje 3. izmijeni i da glasi: "Naknada za projektiranje i drugih naknada i nagrada vezanih za pružanje usluga u slučaju ugovora koji uključuje poslove projektiranja sukladno nacionalnim odredbama o novčanoj naknadi." Kod nas u Hrvatskoj to je pravilnik o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inžinjera i graditeljstvu. Naime, taj prijedlog predlažem sukladno stavku 47. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća broj, od 2004., broj 18. od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka do dodjele ugovora o javnoj nabavi radova, javnoj nabavi roba i javnoj nabavi usluga ne utječe na primjenu nacionalnih odredbi o novčanoj naknadi za usluge koje obavljaju arhitekti, inžinjeri i odvjetnici. To znači da se u postupku javne nabave usluge iz poglavlja 2A, kategorija 12 primjenjuju nacionalne odredbe o novčanoj naknadi za navedene usluge novčane naknade, kod nas se primjenjuje Pravilnik o cijenama Hrvatske komore inžinjera, arhitekata i, i to bi na taj način bi se ta nedoumica u zakonu otklonila. Dalje, predlažem da se posebnim člankom uredi natječaj za projektantske usluge. Također da se urede kriteriji za odabir javnih usluga kategorije 12, poglavlja 2A, a može biti vi ste to predvidjeli u članku 9. stavku 6. tamo gdje pišete da će se donijeti uredba o metodologiji. Ako je to tako, onda naravno ovi moji prijedlozi ovi moji prijedlozi ne bi bili osnovani, ali ako nije onda bi zaistinu to trebalo do kraja urediti. Također u članku 72. gdje piše vrsta opisa predmetne nabave, predlažemo da se doda stavak 4. "Za usluge kod kojih nije unaprijed poznato rješenje opis predmeta nabave predstavlja projektni zadatak kojeg definira javni naručitelj." I također bih predložio da se u zakonu otklone sve one nedoumice oko izričaja pa ću navesti ja samo tri. Recimo odobrenje, kod nas je na hrvatskom dopuštenje. Priznato, priznata kod nas je ovlaštena. Uništenje, nije kod nas uništenje nego rušenje. Dakle niz nomotehničkih izraza koji ne treba prilagođavati onome što piše u europskim u europskim direktivama već unijeti naše lijepe hrvatske riječi u ovaj zakon koji mi svi tehnički ljudi i pravna struka poznajemo. Hvala lijepo gospodine predsjedniče i gospodine državni tajniče. Hvala lijepa. pohvale ovom zakonu, jer se još živo sjećam rasprave u kojoj sam sudjelovala prošli puta kada smo razgovarali o izvješću o Zakonu o nabavi, o izvješću državne komisije gdje smo naravno iz života naišli na niz problema koji su bili skoro nepremostivi, gdje se je ostavljalo veliko diskrecijsko pravo onima koji su odlučivali o tome na koji će način provoditi javne natječaje i gdje je bilo velikih problema, a najviše problema je u biti proizlazilo iz jako dugih rokova odvijanja natječaja i iz žalbi koje su se onda godinama rješavale i praktički blokade pojedinih investicija nekoliko godina i za to mi je drago dakle da je ovaj zakon sa velikim brojem članaka detaljno propisao modele ponašanja svih sudionika i nadam se da će dakle do drugog čitanja uvažavajući naše primjedbe on biti još i poboljšan i da će otkloniti sve ono što dovodi jedne situacije koja nije zdrava u društvu, dakle koja ne omogućava jednaku konkurenciju svima, a cilj nam je dakle da za novce poreznih obveznika svi jednako se mogu natjecati pogotovo ako je naručitelj radova, roba ili usluga državno poduzeće bez obzira o kojem se stupnju razvoja radi. Ja ću reći dakle da posebno pozdravljam za početak članak 15. koji je rekao i to je ono dobro, dakle za što smo se borili, da ako poduzeće ima više od, odnosno trgovačko društvo više od 50 osoba zaposlenih, 50% osoba sa invaliditetom onda ima prioritetno pravo prvenstva i to je na tragu rješenja suvremenih država i nije smanjenje konkurencije nego je dakle omogućavanje jednom dijelu populacije da kao što su bile zaštitne radionice invalida prije, ima sa svojim proizvodima prvenstvo i to ukupno čini u hrvatskom društvu dobrobit zato što se onda smanjuju troškovi njihovog zbrinjavanja i što se ukupno dakle razvija jedna takva socijalna država. Ja bih samo dakle još se onda osvrnula ako mi dozvoljavate na ove članke koji govore da se konačno osim najniže cijene koja je do sada bila sporna, uvodi kriterij ekonomski najpovoljnije ponude jer najniža cijena nije uvijek i najbolji izbor. Dakle tu smo imali isto mnogo problema da se da se zbog te najniže cijene često kupovalo lošiju robu, skuplju ili da tako kažem neupotrebljivu. Dakle ovaj odabir ekonomski najpovoljnije ponude je nešto što će olakšati u kombinaciji svih tih faktora izbor ponuditelja. Isto tako drago mi je što se može dakle sad znati kad naručitelj ima ponudu koji je i kooperant, odnosno podisporučitelj jer tu naravno ima onih poduzeća koja kao kooperanti često ili nisu državi izvršili sve obveze tako da se može kontrolirati i onoga zadnjega u lancu koji će sudjelovati u svemu tome. I drago mi je dakle da ponavljam, sa ovim rokom od 14 dana koji je dan državnoj komisiji kada odlučuje o žalbenom dijelu stvari ubrzati, ali se jako bojim i još sam uvijek skeptična kad se, a većina onih dakle neriješenih na državnoj komisiji ljudi obrate upravnom sudu jer tu je rečeno da to se mora obaviti po žurnom postupku, ali i taj žurni postupak dakle može trajati pa ne znam da li je zakonom dakle, nisam pravnik, moguće propisati i nekakvi rok na upravnom sudu, iznimno dakle samo kod ovih predmeta koji se odnose na javne nabave samo zato da ne bi osigurana sredstva ponavljam dakle i to je novina, da sredstava ne mogu biti improvizirana ili negdje u najavi nego osigurana dakle kod onog tko želi da mu se radovi izvedu. Dakle da se ta osigurana sredstva onda i u rokovima potroše jer znamo da je pravodobna potrošnja i jedina efikasna. Nešto bih još samo pitala. Dakle u svim ovim člancima gdje se govori koje uvjete ponuda ima, spominje se i jezik ili jezici. Ja bih inzistirala na jednom jeziku. Dakle mi smo u Hrvatskoj državi i ne vidim razloga da jedan jedini jezik koji je službeni jezik ne bude i jezik ponuda. Pa ako se stranac javi na hrvatsko tržište sa ponudom svojih proizvoda minimum toga što mora napraviti jest da svoju ponudu prevede na hrvatski jezik i ja zato molim predlagača da izbriše ono "jezici". Dakle da ponuda koja se radi po bilo kojem, dakle po javnoj nabavi, ustupanju, po bilo kojem od ovih tu modaliteta bude na hrvatskom jeziku. Na tome inzistiram kao zastupnica i mislim da to ni malo nikoga ne vrijeđa i da je to minimalno pravo koje mi kao država moramo sebi zaštititi. … /Upadica se ne čuje./ … Dobro to se podrazumijeva. Ne znam da li sam Ne znam da li sam samo još eto nešto u toj dakle brzini nisam htjela biti niti prebrza niti prespora. Drago mi je dakle, i sada još samo pitam. Da li je u članku 76. konačno riješeno, a vjerujem da jest i to je ono dobro što smo do sada imali, a najviše se odnosilo na nabavke auta. Dakle ta tehnička specifikacija koja treba biti dana u natječaju pretpostavljam, neće biti više moguće jel' tako gospodine Žigman da mi odgovorite, da se naštima za jedan jedini model nego će se tražiti određeni tip pa će se moći javiti svi ponuđači jer se neće onda više valjda definirati na milimetar kada se izmjere tehničke karakteristike automobila da se svi drugi isključe. Dakle pretpostavljam da je intencija tog članka 76. upravo to da se postigne veća konkurentnost i da se ne definiraju do u detalje, ali da se odrede jel' tako, određene tehničke karakteristike ne mislim samo na automobile nego i na sve ostale radne strojeve i sve ono. Prema tome, evo ja kao zastupnica držim da će ovaj Zakon Zakon daleko, daleko bolje urediti ovo područje trošenja novca poreznih obveznika i bez obzira na broj članaka držim da će biti vrlo brzo donijet i u drugom čitanju i da ćemo se po njemu početi svi zajedno ponašati i da ćemo time naravno izbjeći sve nedoumice, a i korupciju koja je u biti najveći problem ovog trena. Hvala vam lijepa. **Šeks,

ovoj raspravi koja je bila u svakom slučaju vrlo korisna i sigurno će predlagatelj, dakle Vlada uvažiti većinu, ako ne i sve vaše primjedbe. Na određena pitanja ne mogu na žalost odgovoriti oko jezika, jezici, to moramo vidjeti budući da ćemo se naći u sustavu Europske unije vrlo skoro, već je danas dakle određena dokumentacija kad se natječemo za sredstva Europske unije po pravilima Europske unije na engleskom jeziku. Već se to i danas radi. Dakle, kad smo tražili akreditaciju, pretpostavljam da se sjećate rasprave oko predpristupnih fondova, izvješće koje je dolazilo pred Sabor zapravo cijela dokumentacija provedbe natječaja se provodi na engleskom jeziku. Dakle, mislim da je napisano jezici, jezici, zbog toga što će se u trenutku ulaska u Europsku uniju primjenjivati pravila, dakle za sredstva iz proračuna Europske unije primjenjivat će se hrvatsko nacionalno zakonodavstvo koje treba biti u potpunosti usklađeno sa europskim zakonodavstvom, a to znači i mogućnost dakle ne za ono što se troše naša nacionalna sredstva, dakle ne kad se netko natječe za sredstva koja se financiraju, dakle za natječaj za robe i usluge koje se financiraju iz proračuna Europske unije, nego za onaj dio koji se financira iz EU proračuna. U tom dijelu moramo dakle imati mogućnost da se natječaj natječaj raspiše na engleskom jeziku i da se ponudbena dokumentacija daje na engleskom jeziku budući da se radi o sredstvima Europske unije. Evo toliko o, ali ćemo vidjeti zapravo na kraju kad se istestiraju, ispitaju svi detalji. Dakle, u svakom slučaju zakon će će omogućiti kao što smo rekli temeljne principe javne nabave, transparentnost, nediskriminaciju, tržišno natjecanje i postizanje najbolje vrijednosti …/Govornik se ne razumije./… zapravo ono o čemu proračun treba i ići, dakle da se dobije najbolje, najkvalitetnija, a ne samo najjeftinije, jer u tom smislu moramo osigurati dakle da ono što služi hrvatskim građanima bude u tom kontekstu najkvalitetnije uz naravno najbolju moguću cijenu. Rekli smo dakle, povećanje konkurentnosti na tržištu roba i usluga, unapređenje postupka organizacije upravljanja nabavom, osposobljavanje edukacije radi unapređenja sposobnosti i kompetentnosti zaposlenika, postizanje adekvatne pravne zaštite i naravno smanjenje troškova države i gospodarski rast i razvoj kroz sustav javne nabave …/Govornik se ne razumije./… mjerama koje smanjuju rizik od pojave korupcije. Ovaj Prijedlog zakona omogućava provedbu politike javnih nabava, pružanje stručne pomoći, nadzor nad transparentnošću rada institucija, promidžbu i razvijanje svijesti sudionika javne nabave te senzibiliziranje svih uposlenih u javnim službama tijekom školovanja i dodatnog usavršavanja na opasnost od moguće zloupotrebe. Konačno transparentan, pravedan i učinkovit sustav javne nabave vraća povjerenje u državne institucije i stječe povjerenje poduzetnika da kvalitetnom ponudom roba ne razumije./… vrijednosti mogu uspjeti na tržištu. Evo, ja se još jednom zahvaljujem na plodonosnoj raspravi. Zahvaljujem se na podršci šireg kruga zastupnika ovom prvom čitanju ovog Zakona i nadam se i vjerujem sigurno da će u drugom čitanju sve ili većina vaših primjedbi biti uvažena i da će naići ovi zakoni u drugom čitanju na potpunu podršku. Hvala vam lijepa.